Það er búið að skerða það um nærri 50% og það á líka við um hækkun á bifreiðastyrkjum, lyfjastyrkjum, hjálpartækjastyrkjum o.fl. Allt hefur þetta ekki hækkað í fjölda ára samkvæmt launavísitölu. Öryrkjabandalagið gerir einfaldar kröfur til þingflokka núna fyrir kosningarnar: Lífeyrir hækki, kjaragliðnun leiðrétt, framfærslugrunnur skilgreindur, almannatryggingakerfið einfaldað, fjölbreytt atvinnustefna, viðeigandi aðlögun á vinnumarkaði, jafnt aðgengi að menntun, aukin fræðsla um fatlanir,

Virðulegi forseti. Eins og við vitum þá hækkaði Seðlabankinn stýrivexti um 0,25 punkta núna í morgun.

Þversögnin í krónuhagkerfinu er gríðarleg. Við Íslendingar einir þjóða höfum margfaldað verðbólguna hér á meðan aðrar þjóðir, sem lent hafa í sama áfalli, standa ekki frammi fyrir sama vanda. Við upplifum atvinnuleysi sem aldrei fyrr á meðan aðrar þjóðir standa ekki frammi fyrir sama vanda En af því að verðbólga hefur hækkað og hagkerfið er á niðurleið þá þurfa vextir engu að síður samt að hækka að mati Seðlabankans áður en hagkerfið fer á fulla ferð aftur. Auðvitað auðveldar þetta ekki atvinnulífinu okkar, sem við þurfum svo sannarlega að styðja við, að hlaupa

að vera í þessari afneitun lengur. Við verðum að taka á þessu, ellegar munu á endanum bæði heimilin og fyrirtækin blæða.

Ráðherra byggðamála skal leggja fram endurskoðaða áætlun á a.m.k. þriggja ára fresti og nú í júní verða þrjú ár liðin frá því að Alþingi samþykkti samhljóða gildandi byggðaáætlun. er fagnaðarefni að hvítbókin skuli komin fram en þar er drögum að stefnu um byggðamál lýst og kallað eftir sjónarmiðum sem flestra og hægt verður að senda inn ábendingar og umsagnir um hvítbókina til maíloka.

bæði í aðdraganda grænbókar, sem er stöðumat í byggðamálum, og svo hvítbókar, þar sem stefnan er lögð fram. Þessir fundir hafa nú flestir farið fram með hjálp tækninnar sem er einmitt mjög mikilvæg fyrir framþróun í málefnum byggðanna. Byggðaáætlun er og verður mikilvægt tæki til að vinna að jöfnum tækifærum allra landsmanna því að þó að aldrei hafi fleira fólk búið í landsbyggðunum utan höfuðborgarsvæðisins eykst hlutfall þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu miðað við fjöldann sem býr utan þess. Það felast mikil verðmæti í því fyrir samfélagið allt að eiga öflug smá og stór byggðarlög sem grípa tækifærin til verðmætasköpunar um land allt. Í áætluninni er svo að finna mörg áhugaverð verkefni, svo sem greiningu á bráðaviðbragði, jöfnun tækifæra til menntunar, starfsþróun starfsfólks leik- og grunnskóla og sjálfbær samfélög og margt fleira.

Virðulegi forseti. Við lesum nú fréttir af íslenskri netverslun,

Vandræðagangurinn er bein afleiðing af því að dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa skilað auðu í þessu máli um langan tíma. Áður hafði að vísu verið lagt fram frumvarp sem jafnaði leikinn milli innlendra aðila og erlendra. Hér var frumvarp um breytingar á áfengislögum sem boðaði bæði netverslun og sölu úr brugghúsum en netverslunin, sem var auðvitað stóra skrefið í málinu, hefur síðan horfið af dagskrá. Þessu frelsismáli treystir Sjálfstæðisflokkurinn sér ekki til að tala fyrir lengur. Brugghúsavinkillinn, sem er fínn svo langt sem hann nær, er ekki stóra málið í þessu samhengi. Þungamiðja málsins, um heilbrigðara samkeppnisumhverfi og meira frelsi á markaði í þessum efnum, er horfin. Þessi feimni við frelsi og heilbrigt samkeppnisumhverfi er reyndar ákveðið sterkt stef og áberandi hjá Sjálfstæðisflokknum sem talar oft á einn en starfar á annan. Auðvitað er það þannig að áfengi lýtur öðrum lögmálum en gilda um aðra vöru og aðra neysluvöru, það væri barnaskapur að viðurkenna það ekki. Það er auðvitað ástæða fyrir því að sérstakrar reglur hafa gilt um sölu áfengis og það er ástæða þess að ríkið, sem hagnast gríðarlega á sölunni, er um leið virkt í forvörnum gegn hættum vörunnar til verndar lýðheilsu. En þegar ríkið hefur tekið þá afstöðu að selja þessa vöru þá er ekki alveg hægt að líta fram hjá samkeppnislögmálunum og í pólitísku samhengi er heldur ekki hægt